Моля народните представители да заемат местата си – времето за прекъсване изтече. Квесторите, поканете народните представители от кулоарите в залата продължаваме с дебата по Законопроекта за ратификация. Има ли народни представители, които желаят да участват в разискванията? Заповядайте, господин Георгиев.

и как сривате авторитета на институциите? Изобщо давате ли си сметка какво и как, и защо искате да направите? Кой го прави е ясно – Вашият министър и Вашият премиер. Те явно имат своите мотиви, които ревниво пазят за себе си, в тайна. Но защо, например, уважаеми господа патриоти и реформатори, искате и всички Вие да сте съучастници в този, бих казал, потресаващ по по своята национална безотговорност акт? Защо искате държавата да трупа ненужни дългове вместо да осигурява икономически растеж и просперитет за хората? Защо искате да обречете на бедност всички и поколения напред да се чудят как да свързват двата края? От правна гледна точка това, което искате да направите е, меко казано, абсолютно недопустимо. Вие искате Народното събрание да одобри противоконституционен Закон за ратификация на договори за държавен външен дълг в размер на 16 млрд. лв., закон, противоречащ на други закони и противоречащ дори на основната правна логика и основните правни принципи, при това – забележете, Закон за ратификация на договори, които зад гърба на Народното събрание и на Министерския съвет вече са сключени в най-грубо нарушение на Конституцията, на законите и на решението на Министерския съвет, без да се спазва каквато и да е процедура за сключване на подобни договори. На какво основание министър Горанов, който липсва все още, е сключвал тези договори? Ще Ви кажа: на никакво. Повтарям – на никакво основание. И, според мен, тези договори са абсолютно недействителни, изначално недействителни. И това трябва ясно да се каже, за да го знаят и контрагентите, дилъри, агенти, организатори и други подобни. Първо, не е спазена Конституцията и по-специално чл. 84, т. 9 за даване на предварително съгласие за сключване на договори за държавни заеми. Второ, не са спазени Законът за държавния дълг и Законът за международните договори, които изискват такива договори да се подписват само с решение на Министерския съвет, а не преди. Да не говорим за Закона за бюджета за тази година, където има ясно определен лимит и размер на държавния дълг. Трето, забележете, няма решение на самия Министерски съвет, с което министър Горанов да е оправомощен да преговаря и да подписва за 16 млрд. лв., а за да подпише договори за реализиран държавен заем в този размер, освен предварително съгласие на Народното събрание, трябва да има изрично решение на Министерския съвет. Решението на Министерския съвет № 785 от 2014 г. упълномощава министъра на финансите само за 3 милиарда, но не и за 16 млрд. лв. И упълномощаването само за 3 милиарда не е случайно, нали така, господин Министър? Изнесените публично данни от самото Министерство на финансите за управлението на външния дълг за 2015 г. показват пиково плащане по глобалните облигации в размер на около 2 млрд. 100 милиона. Ще повторя тази цифра: 2 млрд. 100 милиона, а за 2016 г. и 2017 г. – по около 400 милиона, плащания по външния дълг. И това са данни на Министерството на финансите. С други думи, налице е грубо потъпкване и на Конституцията, и на законите, и на самите решения на Министерския съвет. От правна и от каквато и да е гледна точка действията на водещия министър – министъра на финансите, са абсолютно недействителни и са в пълно нарушение и ярка демонстрация, че за управляващите десни правовата държава и върховенството на закона, грижата за защита на държавния интерес не значат абсолютно нищо. В нормалните държави такива министри веднага си подават оставката, за да не бъдат позорно отстранени, а давате ли си сметка с тези договори какво се предлага по същество? Това не са ясни договори с относително равностойни права за страните, които защитават държавния интерес. По същество тези договори са едностранни, единствено в полза на дилърите, агентите и организаторите и така нататък и като цяло са равностойни на издаването на един бланкетен чек. Банките, агентите и консултантите ще си попълнят каквото искат в него и държавата ще трябва да плаща без каквото и да е право, а даже не право, а дори без плаха надежда за оспорване и защита на държавния интерес. Това, което се предлага, е да узаконим съгласието за бланкетно основание за ограбване кой колкото иска да трупа задължения на държавата и на народа. Ще го прави еднолично министърът на финансите, който допълнително ще подписва всякакви договори, изменения по сключени договори и така Ние от БСП лява България категорично не сме съгласни и никой разумен не би се съгласил да се самозадължим друг да му определя каквото и да е задължение, кога да го дължи и как да го дължи. Ще Ви направя и аз една малка сметка. За 16 милиарда, които ще получим и ако всички дилъри и организатори, и така нататък са добри към нас, определят и постигнат лихва на половина от това, което услужливо им давате като право, тоест лихвата да не е 10%, а да е 5%, ще трябва да върнем над 36 млрд. лв. Това е по около 20 хил. лв. дълг на всеки работещ български гражданин в добавка към всички други задължения, данъци, такси и увеличения на цените, които трупате на гърба на народа. Знаете ли колко е минималната работна заплата и колко минимални работни заплати прави това число 20 хил. лв.? – 60. А знаете ли колко е средният годишен паричен доход на едно лице? години няма да може да плати тази сума. Хората с минимално и средно възнаграждение ще трябва да работят по четири-пет години само за изплащане на този дълг без да имат право да ядат, да пият вода и да се обличат, да задоволяват минимални човешки потребности. И още нещо. Как определихте точно тези дилъри, агенти и консултанти,

„Дълговото финансиране на нарастващ дефицит е изключително опасен път, по който връщането назад е много болезнено. Увеличаването на дефицита и задлъжнялостта по този начин е безотговорно както спрямо нас, така и спрямо бъдещите поколения”. Чуйте тези думи, иначе все повече и повече ще чувате гласа на социалното недоволство.

Процедурата Ви обаче влиза във времето. МИХАИЛ МИКОВ (БСП ЛБ): Знам, че влиза. Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаеми народни представители, в момента вървят пазарлъци за подкрепа по отношение на цели групи и отделни народни представители. В тази връзка предлагам да удължим заседанието до приемането, за да не оставяме това нощно убеждаване на групи и народни представители за тези 16 милиарда. Удължаване до приключване на тази точка. Благодаря Ви.

Уважаеми колеги! Ако днешният дебат и обсъждане страдат от някакъв сериозен недостатък,

за да не можем да наричаме пазарлъци естествените процеси на съгласуване на политически позиции. Благодаря.

за удължаване на пленарното заседание до приключване на дебатите и гласуването по тази точка. Гласували

Аз като хуманист, искам да предложа на управляващата Партия ГЕРБ, към нейните партньори: колеги, предлагаме Ви да Ви спестим някой лев,

Няма. Други народни представители желаят ли да участват в дебата? Заповядайте, господин Цочев.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър! Предварително казвам, че няма да вляза в популисткия тон на някои колеги в залата.

Моля Ви да въведете ред в залата, за сметка на моето време. В парламента се внася за ратификация изключително важен въпрос за заем от 8 млрд. евро, без това предварително да е съгласувано с ръководството на АБВ. Тази партньорска некоректност е трета поред. Първата беше за гласуването на премахване на данъчния кредит; втората е внасянето и гласуването универсалните пенсионни фондове да бъда прехвърлени в НОИ, без да се изчака цялостна реформа в пенсионната система; и третата е темата, която обсъждаме днес. Подписаните договори за дилърство и за агентство имат положителни страни, свързани с това, че дават възможност за активно управление на дълга на страната, което създава предвидимост във времето и редуцира административните процедури и транзакционните разходи, свързани с емитирането на държавни ценни книжа. Възникват обаче и много въпроси, които не са изяснени аргументирано. В края на 2014 г. е обявен конкурс, в който са участвали 19 банки, от които са избрани четирите банки – „Ситигруп”,

Тогава очевидно е поет и ангажимент към посочените четири банки за подписване на предложените днес за ратификация договори за посредничество. Този ангажимент, касаещ предоставяне на услуги от въпросните банки, свързани с управлението на огромни за мащабите на страната средства, е поет без знанието на обществото и коалиционните партньори, без санкция от парламента, което считаме за недопустимо. За нас е редно да се организира нов конкурс пред очите на обществото, на който да бъдат постигнати възможно най-добрите условия. Параметрите по сключените договори за дилърство не са достатъчно ясни. В тях липсва информация за такси и комисионни, които банките ще получат. Както става ясно от Законопроекта, правителството ще емитира нов дълг от 8 млрд. евро. Тази сума се обяснява с необходимостта да се погаси падежиращият през следващите три години държавен дълг, както и да се осигурят средства за покриване на бюджетен дефицит, който ще възникне през следващите години. Безспорно е, че трябва да подкрепим първата част от кредита, а именно 6 милиарда, но стои под въпрос исканият бюджетен дефицит в размер на 2 милиарда, без да е обяснено за какво ще бъдат разходвани. Ако тези 2 милиарда дълг са за покриване на проектен дефицит от разходи, които не осигуряват икономически растеж и не водят поне до равностойно нарастване на брутния вътрешен продукт, то тогава този дълг е сериозно бреме и тежест за данъкоплатците. Трябва да получим отговор на въпроса – тези 2 милиарда нов дълг за покриване на разходи от какъв характер ще се използват и ще доведат ли те до увеличаване на темповете на икономически растеж? С оглед на всичко това считаме, че ратификацията на договорите в парламента в този си вид следва да не бъде подкрепена. Вместо това да се предложи следното. Обслужващите банки, с които се сключва договорът, да бъдат избрани с конкурс, при пълна яснота и прозрачност на всички поемани ангажименти, такси, комисионни и така нататък. Второ, размерът на дълга, който ще бъде емитиран, да бъде фиксиран в рамките само на падежиращите стари дългове, които се нуждаят от рефинансиране. По отношение на планираните бюджетни дефицити за 2016 г. и 2017 г. да се изясни тяхното естество и да бъде подкрепено финансирането с нов дълг само на част от тях, която е изрично предназначена за инвестиционни разходи. Всякакви други допълнителни разходи, които се планира да бъдат покрити с дългови емисии, да бъдат подкрепени само ако са инвестиционни по своя характер и насочени към проекти, които развиват конкурентоспособност на икономиката ни в дългосрочен план, защото страната разполага с много ограничен финансов ресурс и те следва да бъдат избирателно насочени към сферите, в които може да се постигне висока възвръщаемост. (Ръкопляскания от БСП

Госпожо Председател, господин Министър, уважаеми колеги! Преди малко министър-председателят на България Бойко Борисов заплаши парламента, че ако не се приеме този дълг, той предлага, цитирам – по същество да подаде оставка. Аз смятам, че в интерес на нацията, на българския народ е по-добре министър-председателят Бойко Борисов и цялото му правителство да си отидат, отколкото да поемем нов колосален дълг! По-добре за нацията е да има незабавно предсрочни избори, ако се стигне до там, отколкото да остане това порочно четворно мнозинство, което

властите в Швейцария откриха наказателна процедура, разследване за пране на пари при утежнени обстоятелства и в момента се извършват обиски в офиса на трезора в Женева”. „Франс прес” продължава съобщението: „В момента прокурорът на кантона Женева Оливиé Журнó и главният прокурор извършват обиск в банката” – се казва в комюникето на прокуратурата”. И Вие с тази банка, господин Министър, с тази банка Вие, уважаеми колеги от тройното мнозинство засега, се опитвате да вземете, да обслужвате този колосален дълг! се обръщам към Движението за права и свободи и искам да им кажа, че не мога да повярвам и отказвам да повярвам, че те ще подкрепят вземането на този дълг. Вие, които сте представители на най-трудолюбивите може би български граждани и най-бедните български граждани не мога да повярвам и не вярвам, че ще подкрепите вземането на този дълг! Обръщам се към Реформаторския блок, които винаги са твърдели, че само леви управления и леви правителства задължават държавата и харчат, а Вие, десните, когато сте на власт – тогава Вие пестите и държавата е в развитие. Вие ще изневерите ли на своята дясна идеология и философия и ще гласувате ли един престъпен дълг за България?! Аз съм убеден, че Вие не можете да изневерите на своето дясно, тъй като ако България е в катастрофално положение, това се дължи на тази неолиберална дясна политика, чиито представители сте Вие! Обръщам се към представителите на Патриотичния фронт. Вие ще подкрепите ли този дълг и тези договори, които в момента текат между Вас и министър Горанов? И тази почивка, която поискахте преди малко от 10 минути, за да се уговаряте – какво се крие зад нея?! Болната Ви съвест или амбиции за нещо повече, да не кажа във финансово изражение? Не вярвам и отказвам да повярвам, че това ще го направите, тъй като всичките Ви 240 хиляди избиратели, които гласуваха за Вас, ще се отрекат от Вас, ако вече не са отрекли. Разбира се, подкрепям и поздравявам колегите от АБВ, ако наистина – както заяви преди малко бившият държавен глава Георги Първанов, че е резервиран и е против вземането на този дълг този дълг – те застанат на тази правилна позиция. Много съм доволен, уважаеми колеги, от партии, които много добре използват кворума. Много Ви моля, изказвайте се тук и сигурно се изказвате съгласно своите убеждения, но когато дойде време за гласуване, не се изнасяйте страхливо от залата, за да осигурите кворума на Партия ГЕРБ и приемането на този дълг!

Обръщам се към Вас, Енчев ефенди, за да Ви попитам: гузната Ви съвест подсказа, че най-работливата част е от ДПС. Кога казвахте истината, Енчев ефенди – когато нападахте Бойко Борисов или когато го ухажвахте, когато бяхте на заплата от телевизия СКАТ и когато послушно изпълнявахте задачките, които Ви се поставяха? Питам Ви и се обръщам към Вашата гузна съвест – откъде влязохте, Енчев ефенди? От коя партия влязохте, та като последна инстанция се опитвате тук да морализаторствате?! Защото ако си погледнете резултатите, само за една година имате три хиляди гласа по-малко! И ако сега се кандидатирате, сигурно три куци бабички няма да съберете,

Трябваше още малко да се учите в телевизия СКАТ и още малко повечко да разберете настроенията и патриотичните тенденции на своите събратя, които предадохте! Благодаря Ви, ага ефенди.

Председател, господин Министър, колеги! Няма да отговарям на Вашите квалификации, господин Касабов. Само ще Ви задам един въпрос: кажете как ще гласувате след минути или след час-два?! Това е важно! И ще повторя още веднъж. Може би най-трудолюбивите български граждани и най-ощетени от прехода са българските мюсюлмани. И няма нищо срамно това да се признае, затова призовавам още веднъж колегите от Движението за права и свободи – да останат верни на своите избиратели и да не подкрепят това престъпно задължаване на българската държава, което ще се плаща от още едно поколение след нас! Затова, господин Касабов, и всички Вие от Патриотичния фронт, ако настина сте патриоти, Ви призовавам, по-точно Ви моля: не давайте своята подкрепа за това колосално задължение! Моля Ви!

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Да започнем по същество. Най-същественото в тази ситуация и в този дебат е да се каже, че в продължение на цяла седмица слушаме една натрапчива лъжа. Слушаме я до степен, че има опасност тя да стане истина, което не би било добре. Няма нов дълг и не гласуваме нов дълг. (Възгласи „Ееее”, Нов дълг можем да обсъждаме, когато обсъждаме бюджета за 2016 г. или бюджета за 2017 г., или когато през 2013 г. гласувахте актуализация с нов дълг, което не се случи и което през 2015 г., 2016 г., 2017 г. и 2018 г. няма да се случи, дами и господа, защото България има стабилно управление,

В момента финансовият министър ни предлага просто един добър финансов инструмент за управление на държавния дълг.

Ще си управлява по-добре дълговите нива, ще си намалява лихвите, ще внушава стабилност на финансовите пазари и на собственото си население – нещо, което това управление успява да внушава учудващо бързо за коалиционен формат, още от първите си дни. Няколко думи за политическия ефект на това решение. Атаката беше очевидна, атаката е силна, всяка опозиция би атакувала. Вярвайте ми, ние бихме атакували и по-силно, и по-грамотно от Вас – съвсем нормално Всяко мнозинство, всяко управление, всеки финансов министър и всеки премиер ще понесат загуби от подобно решение, защото то е трудно обяснимо за хората и за обществото. И пред нас от Реформаторския блок стои очевиден политически избор: дали да пожънем огромен политически дивидент, подчертавам, огромен политически дивидент, ако в тази ситуация се противопоставим, включим се в хора на лъжците, започнем да наричаме емисионната програма „нов дълг”. Ще спечелим изключително много. Какво обаче седи на другото блюдо на везната? Седи отговорното политическо поведение, седи задължението да наречеш нещата с истинските им имена, дори когато това не е популярно. Задачата в политиката е тези, които са на власт, да губят, за да печелят гражданите. Затова властта се сменя през няколко години и така трябва да бъде. Така че спокойно! Ще дойде време и за ново управление, ще дойде време и опозицията да бъде на власт. И благодарение на подобен инструмент опозицията ще управлява в по-голям комфорт след това управление, защото дълговите нива на България ще са управлявани по-добре. Няколко думи, да пуснем и капката катран в кацата с мед, разбира се – начина на предлагане на това предложение. Чуха се гласове и от правителството, и от колеги от мнозинството, че бюджетната политика е работа на правителството, а не на парламента. Нищо по-дълбоко политически невярно не може да се чуе в една парламентарна демокрация. Нещо повече, в ограничените демокрации парламентът има една-единствена функция – така е създаден исторически – и то е да се занимава единствено с бюджета и държавния дълг, да не разрешава на царя тогава да харчи безконтролно, да печата безконтролно и да задлъжнява следващите поколения безконтролно. Така че ако има дебат, на който мястото му е със сигурност в парламента, този дебат е дебатът за бюджета и за дълга. И това е принципен, конституционен въпрос на парламентарната демокрация, от който няма да отстъпим, затова и настояваме дебатът между парламентарните групи да продължи. И дебатът в парламента по най-присъщия му въпрос – въпросът за бюджета и за дълга, да бъде обявяван за пазарлък и за нещо срамно, е същата или по-голяма обида към парламентаризма от това без дебат да бъде вкарано подобно предложение в залата. Благодаря.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Уважаеми господин Кънев, щяхте да бъдете прав в това си изказване и дори щяхте да бъдете професионално насочен в анализа си в този дебат, ако не беше онова, което стана преди година и няколко месеца, да кажем година и половина, при актуализацията на Бюджет 2013 г. Тогава, при поискано увеличение на държавния дълг с 1 милиард повече, Вие всички вкупом, а Вие най-много, господин Кънев, и водената от Вас формация, заедно с гражданските сдружения, организации като като „Протестна мрежа”, като Института за пазарна икономика реагирахте по начин, по който аз сега се чудя, това ли наричате „по-компетентно щяхме да атакуваме”. Ако бяхте опозиция, щяхте да атакувате по-компетентно?! (Реплики от БСП ЛБ.) Уважаеми колеги, да Ви кажа колко компетентно е атакувал господин Кънев, когато е бил опозиция на управлението на Орешарски. Цитирам:

Не говори! Защото е в управлението, защото демагогстват, защото, уважаеми колеги, трябва да се извинят, ако сега са прави. Ако върнем дебата в неговата бюджетна и фискална плоскост, че трябва управление на дълга, че онзи дълг от 1 милиард се взе именно за връщане на стар дълг от 800 милиона, от месец февруари и ние го обяснявахме от студио в студио, а те организираха тук една платформа, където мастити икономисти и господин Кънев се изказваха, че това било грабеж – 1 милиард дълг било грабеж от джоба на българския народ. А сега, 16 милиарда не са грабеж, защото господин Кънев е в управлението и защото дойдоха на власт с обещанието, че ще правят реформи, и защото няма грам реформи!

Господин Кънев, след като така напоително ни обяснявахте, че нищо страшно няма в това гласуване, защо Бойко Борисов Ви заплаши с оставка?

На втората реплика: мен никой не ме е заплашвал! Своята подкрепа за тази мярка я обявих три часа, след като излъгахте, че става дума за нов дълг и продължавам да я подкрепям абсолютно независимо от това кой какво говори. Ако утре премиерът излезе и каже, че смята, че това е лош финансов инструмент, аз няма да си оттегля думите, че това е добър финансов инструмент. Моля за ред в залата! Още няколко минути търпение, колеги! РАДАН КЪНЕВ: Господин Цонев, благодаря, че отчетохте, че съм прав в този случай. Защото и Вие го знаете, и останалите колеги от опозицията го знаят, хубаво е тези неща да се казват. Ще гледам да върна жеста в подходящ момент. Вие обаче не сте прав Вие обаче не сте прав да сравнявате ситуацията от 2013 г. със ситуацията сега не защото някой тогава е бил в опозиция, а пък сега е на власт това са най-нормалните неща. Факт е, че позициите към едни и същи бюджетни мерки винаги са различни, когато някой е в опозиция и някога е на власт. (Силен шум и Казах Ви по време на основното си изказване – през 2013 г. се актуализираше бюджетът на държавата, за да се вземе нов дълг от 1 милиард. Направи се актуализация и увеличение на тавана на дълга. В момента няма актуализация, няма увеличение на тавана на дълга. (Шум и реплики парите тогава бяха предвидени, за да се направи нещо, което се направи, и ние предупреждавахме. милиона от онзи 1 милиард бяха допълнително раздадени на неефективни енергийни производства, които подкрепяха тогавашното управление. Предупредихме и то се случи! Благодаря. Времето за днешното пленарно заседание изтече. Утре, редовно пленарно заседание с начален час 9,00 ч. Закривам пленарния ден.